**Batinić, Milorad (HNS)** Prelazimo na - Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima, prvo čitanje, PZ br. 129 Predlagatelj zakona… Vjerojatno će zamjenica na kraju, molim vas. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje

Hvala vam lijepo. Poštovane zastupnice i zastupnici. Kratko obrazloženje, nastavno na ono što smo prethodno naveli. U našem Prijedlogu ovršnog zakona i sukladno izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima predlažemo prestanak važenja Zakona o javnim ovršiteljima jer ovu službu u okviru novoustanovljenog tzv. agencijskog sustava ovrhe ne vidimo kao onu koja će ostvariti ciljeve koje smo preuzeli, a sukladno smjernicama Vijeća Europe za učinkovitu ovrhu. Hvala vam. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora? Ne. Nema prijavljenih za raspravu. Otvaram raspravu, istovremeno i zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.